както следва: - от народните представители Тодор Димитров Великов и Димитър Асенов Колев към Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно вътрешните работи за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.; 2010 г.; - от народните представители Яне Янев и Димитър Чукарски към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.; 2010 г.; - от народните представители Яне Янев и Димитър Чукарски към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството спрямо приватизацията на стратегически държавни предприятия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.; 2010 г.; - от народните представители Яне Янев, Димитър Чукарски и Бисерка Петрова към Бойко Борисов – министър-председател на Република България, относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.; 2010 г.; - от народния представител Цвета Георгиева към Божидар Нанев – министър на здравеопазването, относно мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г.; - от народните представители Нигяр Джафер, Хасан Адемов и Лютви Местан към Божидар Нанев – министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването спрямо преструктурирането на болничната помощ. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 февруари 2010 г. За връчване писмени отговори от: - заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев; Яне Янев; - министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; Ваньо Шарков; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; Тошев; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев; - министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Цвета Георгиева; Георгиева; - министъра на физическото възпитание и спорта на въпрос от народния представител Цвета Георгиева. Преминаваме към парламентарния контрол. Декларация – заповядайте, господин Станишев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Поводът на днешната ми декларация е темата за лъжата. Искам да задам един риторичен въпрос: може ли да се управлява нашата държава чрез лъжа – съзнателна, чрез явно манипулиране на българското общество? И недейте да се смеете и да реагирате, защото след малко ще трябва да замълчите, ще трябва да замълчите пред фактите. Знаете, на 8 януари 2010 г. до българското правителство постъпи писмо от генералния директор на Генерална дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия господин Дирк Анер. В това писмо той посочва редица проблеми и слабости в българската администрация по усвояване на средствата от Европейския съюз и констатира неща, които могат да доведат до спиране на средствата от Европейския съюз. В това число се казва например, че по два важни проекта, които постоянно се рекламират от българското правителство и по които вече започнаха търгове – магистрала „Тракия” и Завода за софийски битови отпадъци, в Европейската комисия, въпреки заявленията от страна на правителството, не са пуснати апликационни форми. Тоест не е дадена заявка, което поставя под риск тези проекти. Правят се констатации, че има сериозно забавяне в разплащането и работата по оперативните програми. Това е констатация за работа на сегашното правителство. Каква беше реакцията на българската държава? Ние видяхме на пресконференцията миналата неделя, в която участваха и министър-председателят, и вицепремиерът, и министърът на околната среда и водите госпожа Караджова, за пореден път собственото бездействие, и смея да кажа некомпетентност, се опитаха да бъдат извинени със саботаж от предишното правителство и тази теза я слушаме вече 6 месеца. Шест месеца! В това число беше казано, че има укрити писма, които били намерени в тайници, в чекмеджета, за които това правителство не е било информирано, и затова не е предприело нищо. Тези обвинения са абсолютно неверни, лъжливи. За да се убедите, че тази политика на лъжа на българското общество произтича от най-високо ниво в държавата, искам да ви покажа и ще помоля след това председателят на парламента да изпрати копията до тези, за които са предназначени и които излъгаха, че не знаят за подобен проблем, следната кореспонденция. От 29 юли миналата година от госпожа Онцова – изпълнителен директор на Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, до госпожа Караджова точно по отношение на тези тъй наречени крити писма. писмата), с резолюция от госпожа Караджова като министър на околната среда и водите. Честито! Защо не се смеете? От 11 август 2009 г. – отговор от Нона Караджова до госпожа Онцова по повод на това писмо. И аз задавам въпроса, на който моля да ми се отговори: кой лъже сега, защо не се смеете? Това е най-сериозният проблем, защото когато открито и съзнателно се изговарят лъжи от страна на правителството на пресконференция, когато една седмица гледаме мелодрама, която се разиграва пред българското общество, за това как им се пречи да работят и че това са причините за новите проблеми, свързани с усвояване на средствата от Европейския съюз, питам: може ли да се управлява така?! И тъй като господин Борисов се закани, че започват проверки и правене на списъци с виновниците в администрацията за укриване на информация и за загубите на европейски средства, нашето предложение е списъкът да започне с името на госпожа Нона Караджова.

че след 6 месеца от началото на своето управление господин Борисов прави само това, което е доказал, че може да прави – прави списъци, отправя заплахи, прави проверки. За съжаление, този начин на полицейско и пиар-управление нито помага на хората, които остават без работа, нито помага и стимулира администрацията да си върши работата добре. Всичко е застинало в администрацията, не смеят едно решение да вземат, и това създава нови проблеми на българската държава и пред Европейския съюз. Преди няколко дни бях потресен от едно изказване на премиера на дискусия в Берлин пред уважаваната дясна Фондация „Конрад Аденауер”. Според него БСП и тройната коалиция са подвели европейските си партньори, че България е готова да стане член на Европейския съюз. Когато постоянно говориш, с извинение за израза, но той стана популярен и официален – „шменти-капели”, в чужбина за своята страна, вадиш съмнителни генерални изводи и лепиш етикет на всички българи, че са безнадеждно корумпирани, когато казваш, че всеки ден вадим трупове от поляните, все едно в България се водят тежки мафиотски войни и няма държава, когато правиш всичко това, нямаш право да не мислиш за последиците от своето поведение. Такова беше поведението на ГЕРБ и предишните четири години, но сега сте управляващи, носите много по-голяма отговорност. Неистовият копнеж да получиш признание от европейските си началници и непременно да им се харесаш, може да е разбираем, но когато български политик прави това, особено когато го прави министър-председателят на България, това подхранва евроскептицизма и негативното отношение към нашата страна. Ако сами го градим – това е недопустимо. Европейският съюз е място, където България може да получи солидарност и подкрепа, но и място, където трябва да се заявяват ясно намеренията и неотклонно да се защитават интересите, а това никак не е лесно. Отварям една скоба – според правилника на Народното събрание, доколкото си спомням, на половин година министър-председателят трябва да докладва пред парламента какви са приоритетите на българската държава и правителството по отношение на съответното председателство на Европейския съюз. Това не беше правено миналата половин година, не се прави и сега, а предстои преглеждане на бюджетната реформа на Европейския съюз и питам: каква е политиката на българското правителство, какви са идеите и вижданията, които ще отстояваме на Европейския съвет? Крайно време е правителството и господин Борисов да осъзнаят нещо – има принципи и правила на партньорството с Европейския съюз и никой не може да ги излъже. Може да се заблуждава временно, да се манипулира временно българското общество, но в Брюксел са много наясно с това какво става и какво не става в България. Кореспонденцията с Европейския съюз е повече от ясна, стига да имаш възможностите да я разбереш и капацитета да предприемеш нужните действия за корекции, за да не търпи страната загуби и максимално да се възползва от европейското финансиране. Надявам се най-сетне правителството да се захване с реална работа, а не само с говорене. Благодаря ви за вниманието.

на Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, който ще отговори първо на въпроса от народния представител Мартин Димитров относно свързване на ТЕЦ „Ей И Ес” – Гълъбово (преди ТЕЦ „Марица изток 1”) с електроенергийната система. Господин Димитров, заповядайте да развиете въпроса си. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, господин Трайков!

информации в медиите, че има спорни въпроси с община Гълъбово, поради които тази връзка не може да бъде направена. Има опасност това включване да бъде отложено във времето. Причината, поради която аз задавам този въпрос, е, че има опасност инвеститорът да поиска неустойки от държавата, ако включването или липсата на включване е проблем на държавата, и е възможно тези неустойки да бъдат удовлетворени от съда. Господин министър, моят въпрос към Вас е: какви мерки могат да бъдат предприети или вече са предприети и доколко това включване ще бъде реализирано през 2010 г.? Аз бих Ви посъветвал да потърсите публична подкрепа и от парламента, и от правителството, за решаването на тази ситуация. Ясно е, че тя е наследена, че тя се е случила преди Вас, но въпросът е: какви мерки за разрешаването на този въпрос предвиждате, защото има два проблема? Първият са възможните неустойки, които могат да бъдат платени на инвеститора и вторият проблем е, че забавянето на включването означава забавяне на включване на нови мощности, които да направят системата по-сигурна, особено през зимата и лятото, когато производството на ток трябва да бъде по-голямо, предвид нарастващото потребление. Господин министър, накратко:

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, наистина проблемът беше изключително сериозен и с него се сблъскахме още в първите седмици на нашето управление. Към момента нещата са под контрол. Няма опасност от неустойки. Взети са мерки. Сега ще ви кажа подробности за това как се развиха нещата. Присъединяването на централата към преносната мрежа 400 киловолта ще се осъществи чрез изграждане на присъединителни съоръжения, разположени на територията на две общини – Симеоновград и Гълъбово. Всички съоръжения в землището на община Симеоновград са изградени. Частите от присъединителните електропроводи на територията на община Гълъбово нямат документална обезпеченост за започване на строителство, поради пречките, създадени от администрацията на община Гълъбово.

Към настоящия момент делата са висящи на последна инстанция пред административни съдилища. Най-сериозни разногласия между НЕК ЕАД и между община Гълъбово възникнаха по повод размера на обезщетението за учредяване на сервитути върху общински имоти. Община Гълъбово оцени дължимото обезщетение

а стойността на дължимото обезщетение е приблизително 170 хил. лв. – 500 пъти разлика. Делото е висящо пред

добронамереност на всички собственици на земи, попадащи под трасето на електропроводите и на компетентните администрации, ще бъдат нужни минимум шест месеца. За да се обезпечи присъединяването в срок, НЕК съвместно с „Ей И Ес” разработиха проект за изграждане на заместваща връзка – 400 киловолта, за което има издадено разрешение за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството. На 14 януари 2010 г. със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за което благодарим, и без да срещнем пречки от община Гълъбово, беше официално открита строителната площадка на заместващия електропровод. Очакваната стойност за доставка и изграждане на заместващата връзка е около 5 млн. лв. – грешни пари, бих казал. След въвеждане в експлоатация на основните присъединителни електропроводи тази връзка ще бъде демонтирана, защото не е разчетена за пълен срок на експлоатация.

(СК): Госпожо председател, ако можете да помолите за повече ред в залата, особено в редиците на БСП, тъй като се шуми и не се чуват добре отговорите на министрите. Господин Трайков, въпросът е дали тази заместваща връзка ще бъде готова преди обектът да бъде завършен? Това е въпросът. И ако бъде завършена по този начин, няма основание за претенции към държавата и към НЕК от страна на инвеститора. Дали ще избегнем такъв потенциален конфликт и такъв потенциален иск, това е въпросът. Иначе смятам, че е правилно, че сме тръгнали към изграждане на заместваща връзка. Ако един проект не става, винаги се търси алтернатива. Въпросът е чисто времево ще успеете ли да компенсирате, така че тази връзка да е готова преди окончателното завършване на обекта? Реконструкцията се очаква да приключи най-късно в края на м. март 2010 г. и да подсигури присъединяването на централата към мрежата до изграждане на основните електропроводи. Изпълнението в този срок, дори и с незначително закъснение, ще предотврати забавяне на въвеждането в експлоатация на централата и съответно НЕК няма да дължи неустойки за натрупаното закъснение до този момент. Основен риск за изпълнението в този срок е висящото съдебно производство пред по оспорване на допуснатото предварително изпълнение на разрешението за строеж. Това не отменя обаче ангажиментите на НЕК да изгради основните присъединителни съоръжения, за което ще са необходими най-малко шест месеца. Забавяне на изграждането на заместващата връзка след март-април т.г. ще доведе до ангажиране отговорността на НЕК по договора за изкупуване на електрическа енергия от 2001 г. в изключително големи размери, като по този начин ще застраши непредвидимо дейността на дружеството и на целия енергиен отрасъл поради степента на икономическа обвързаност между всички участници в отрасъла като потенциален риск. Имаме всички основания да смятаме, че до м. март ще бъде изграден заместващият електропровод. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров към министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива. Уважаеми колеги, господин министър! Когато в тази зала се приемаше Законът за възобновяемите алтернативни енергийни източници и биогоривата, част от колегите взеха думата и изказаха едно опасение, което касае милиони граждани на България че наличието на биокомпонент – биоизел или биоетанол, в бензина или в дизела води до това, че за колите, които са нови и имат гаранция от производителя, няма да важат тези гаранции, и от друга страна, че са необходими промени в някои някои от системите на автомобила, за да може да бъдат използвани биогорива. Представителят на Министерството на икономиката в Комисията по икономическата политика каза, че няма такова нещо, но е важно да бъде отговорено ясно

Дали такова участие на биокомпонента може по някакъв начин да увреди автомобилите на хората? На този въпрос трябва да се отговори ясно. Ако няма такава опасност, ясно кажете, че няма такава опасност. Защото след дебата в 41-то Народно събрание вероятно част от хората са останали с впечатление, че трябва да сменят например някои от връзките в автомобилите си с нови синтетични.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Такава опасност няма. Безопасността за двигателите на автомобилите от изпълнение на законовото изискване за задължително смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпоненет е гарантирана посредством разработването и въвеждането на европейските и национални стандарти. Във връзка с приемането на законодателния пакет „Енергетика – Климат 2009 г.” и ангажимента за увеличаване дела на биогорива в транспорта Европейската организация по стандартизация е предприела действия по изменение на съществуващите европейски стандарти за бензин и дизелови горива по отношение на процентното съдържание на биокомпонента. Новите европейски стандарти са въведени като национални стандарти от компетентния орган – Българския институт по стандартизация, съответно стандарт гориво за дизелови двигатели от 30 ноември 2009 г., и стандарт бензин, несъдържащ олово, от 27 февруари 2009 г., както следва: максимално обемно съдържание на биокомпонент с дизеловото гориво – максимално обемно съдържание на кислород, съдържащи съединения в автомобилните бензини, несъдържащи олово, е: етанол 5%, метанол 3%, изопропилов алкохол 10% и изобутилов алкохол 10%. За формулирането на включените в стандарта показатели са извършени необходимите анализи, включително и по отношение на тяхната безопасност за автомобилите. Тези анализи са част от процедурата по разработването на стандартите. Законът за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата въвежда поетапно достигане до 2011 г. на изискването към горивата за дизелови двигатели за съдържание на биодизел минимум 4 обемни процента. Изискването към горивата за бензинови двигатели е за съдържание на биоетанол минимум 2 обемни процента от 2011 г. Въведената с настоящия закон схема е с оглед отчитане нуждите производителите и на крайните разпространители и за осигуряването на техническата възможност за смесване и запазването на съответствието с показателите за качество на смесеното дизелово гориво. Предвижда се при предстоящите законодателни инициативи, които произтичат от транспонирането на новата директива, да се осигури поетапното достигане на европейските цели за 2020 г., съобразено със специфичните национални условия. С приемането през 2009 г. на Директива 30 се въведе по-високо изискване за 10% максимален дял на етанол в бензините и 7% максимален дял на биокомпонент в дизеловите горива. Има разработени редица анализи, касаещи увеличаване на дела на биогорива в транспорта. Една такава разработка е техническото ръководство за биогорива, изготвено от Център „Новум” през 2008 г. по Шеста рамкова програма на Европейския съюз, където е посочено следното: биоетанолът може да бъде използван в смес от 10% от всички автомобили с бензинови двигатели, без да е необходимо да се извършват допълнителни модификации, а чистият биодизел, произведен от растителни масла, може да бъде използван като смес със съдържание до 20% биокомпонент без всякакви модификации.

Аз Ви благодаря за този отговор, господин министър. Колеги, важен е изводът: от промените и законът, който прие 41-то Народно събрание, българските граждани трябва да знаят, че не следват никакви промени в техните автомобили, никакви синтетични маркучи, никакви изменения. Ако някой има подобни предложения или изисквания към тях, очевидно това са лобистки или частно корпоративни претенции. Това хората трябва да го разберат и да го знаят. Проблеми с автомобилите няма - нито с биодизела, нито с биоетанола. И последно, господин министър. Тези дни се появи

Тази новост или това ново предложение вярно ли е? Има ли основание? То може ли да се превърне в претенция за забавяне на въвеждането на биоетанол в транспорта? Защото Вие правилно казахте, че има европейско изискване и то е за 10% биогорива в транспорта до 2020 г. Така че вярно ли е това, че трябвало някакви специални цистерни за биоетанола? И понеже такива нямало, сега пак ще се предлага ново отлагане? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Не ми е известно да има такава допълнителна претенция, защото това би изисквало смяна на стандарта, а стандартът не го предвижда. Благодаря. казва, че народният представител може да зададе не повече от два въпроса на едно заседание на парламентарен контрол, останалите два въпроса на господин Мартин Димитров, които са също към министър Трайчо Трайков, ще бъдат отложени за следващо изслушване. Да благодарим на министър Трайков за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос от народния представител Владимир Тошев относно основен ремонт на надлез над жп линия по бул. „Панония” в гр. Видин, отправен към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството. Господин Тошев, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 8 декември 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството

На 12 март 2009 г. фирма „БКС – Бъдинстрой” ООД – гр. Видин, сключва договор като подизпълнител с главния изпълнител. На основание договора от средата на м. март започва работа на обекта. На 19 май 2009 г. подизпълнителят уведомява писмено главния изпълнител, че спира работа по изпълнението на обекта. Какви са причините? Съгласно сключения договор фирмата подизпълнител трябва да изпълни строително-монтажни работи на обща стойност около 1 млн. 636 хил. лв. Главният изпълнител се задължава в срок от 10 дни от подписването на договора да изплати аванс – 30% от горната сума. На 16 март 2009 г. подизпълнителят издава фактура, но до края на месеца сумата не е изплатена и фактурата е анулирана. На 13 април 2009 г. подизпълнителят издава нова фактура, като до края на м. април сумата отново не е изплатена и фактурата пак е анулирана. На 8 юли 2009 г. на среща между главния изпълнител и подизпълнителя е уточнено, че работата трябва да продължи. Главният изпълнител приема да преведе аванс на етапи и превежда първия транш от 200 хил. лв. На основата на тази договореност е оформена третата фактура от 8 юли 2009 г., но и тя е анулирана в края на месеца поради неразплащане с главния изпълнител.

Притесняващо впечатление прави факта, че главният изпълнител е получил от държавата сума, приблизително равняваща се на марша на договора му с подизпълнителя. Господин министър, от средата на м. март 2009 г., тоест вече единадесети месец, движението по надлеза се извършва по едното платно. Булевард „Панония”, на който се намира и надлезът, е главна пътна артерия за гр. Видин, свързваща входа на града от КПП „Ферибот” с единствения изход към вътрешността на страната.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

считано от датата на откриване на строителната площадка, която е 24 март 2009 г. Тоест строежът би следвало да бъде завършен към 10 октомври 2009 г.

за устройство на територията. На 26 август 2009 г. обектът е спрян до изясняване на съществуващите обстоятелства, като от изпълнителя е изискано: да завърши поне консервационни и укрепителни работи на стойност 773 хил. 350 лв. и одобрен график и количествена сметка за периода 1 октомври 2009 г. – 15 декември 2009 г. Независимо от действията от страна на надзорната фирма и на възложителя за извършването поне на консервационните и укрепителните работи, е констатирано, че изпълнителят не спазва и тези договорни задължения.

обезпечаваща завършването на първия етап, едното платно на надлеза, а при наличие на финансов ресурс от порядъка на 1 млн. 250 хил. лв. и втория етап, цялостно завършване на основния ремонт.

защото този надлез е над 40-годишен. През цялото време по него са извършвани кърпежни работи, не му е извършван основен ремонт, конструкцията е силно амортизирана. Надявам се тези две мерки, които Вие предприемате за завършване на първия етап, а след това и за финансиране на втория етап, да решат проблема, защото околовръстният път на Видин, който е паралелна артерия на бул. „Панония”, ще бъде затворен за паралелните инфраструктурни проекти, които са по „Дунав мост 2”, така че бул. „Панония” става основно платно за влизане и излизане от България.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! В началото на днешния парламентарен контрол бившият министър-председател господин Сергей Станишев повдигна въпроса за шестмесечния отчет на министър-председателя по повод европейската интеграция на страната. тази връзка искам да кажа, че това е най-неуместният начин да се привлече внимание към обстоятелството, че по време на тригодишното членство на България в Европейския съюз на настоятелните покани на на десницата, в частност на Демократи за силна България, на специалните декларации, които ние четяхме от трибуната, и покани да дойде тук и да говори за европейската интеграция, той не отговори нито веднъж. Станишев.) Да, отговорили сте по начина, по който сте преценили, че е най-удобен за Вас, но по ключовите въпроси Вие не отговорихте нито веднъж. веднъж. Той говори за това, че начинът, по който България участва в Европейския съвет не е решен, а това не може да е вярно, защото има точно определена процедура, по която се обсъждат позициите на България. Това става с участието на Парламентарната комисия, специализирана за тази работа и това не е от вчера, това е дейност, която тече от много време. В този смисъл искам да кажа, че, наред с някои може би аргументирани негови твърдения, имаше и много неаргументирани. Във връзка с аргументираните твърдения аз искам да да запозная народните представители с един протокол от четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка от 10 юни 2009 г. Това е отпреди половин година. На това заседание, което се провежда съвместно с представители на Европейската комисия и директори, се докладва направеното, включително по тези писма, за които тук се спори. И вижте какво казва госпожа Меглена Плугчиева – бившият вицепремиер в правителството на господин Сергей Станишев: „Втората важна тема за оценка на нашия напредък е изграждането на информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти в България (ИСУН). В тази връзка вицепремиерът подчерта, че системата че системата е изградена в своята – подчертавам – пълна функционалност, като следва да се отчете изключителният напредък в изграждането на системата и нейното функциониране и гарантиране на пълна прозрачност”. На госпожа Плугчиева й задават въпрос: какъв процент от информацията е систематизирана в ИСУН? Цитирам отново госпожа Меглена Плугчиева от този протокол: „Госпожа Меглена Плугчиева посочи, че цялата информация следва да бъде въведена до края на м. юни, за да може да се оповести 100-процентна функционалност на системата”. Вие си отивате като правителство, а това въобще не е изпълнено. За съжаление, това, което е отчетено на практика тук като изпълнено, въобще не е осъществено и досега. (Реплики

Европейския съюз. Мога да оставя този протокол (показва го) тук за сведение, за да направите справка. В този смисъл искам, от името на Парламентарната група на Синята коалиция, да отрека всякакво право на предишно правителство, което е лъгало по този, наистина,

Още няма система, не е изградена. И тези, които разбират от системата, много добре съзнават, че тези локални системи на отделните дирекции за управление на оперативните програми са направени така, че в момента са несводими в една-единствена система. Това ще изисква нова разработка, ще изисква нова информационна обезпеченост, за да бъде систематизирана информацията. (Реплики от

слабости на политическо, организационно и административно равнище, за да може България да изпадне в положението на страна, която не може да усвоява европейски фондове. Благодаря ви за вниманието.

Уважаеми колеги, след бурната, но не особено ефективна защита на господин Костов, искам да акцентирам вашето внимание върху една тема, която наистина вълнува българските граждани и на която сме свидетели през последните седмици. Тя предизвика сериозно напрежение сред хората, най-вече от малките и средни общини, сред лекарите и медицинския персонал, сред местната власт. Това е така нареченият от управляващите процес на преструктуриране на болничната помощ, който, преведен на нормалния език на хората, означава масово и хаотично закриване на болници. Става дума за процеса на сключване на договори между болниците и Националната здравноосигурителна каса, в резултат на който около 30 болници ще бъдат закрити, а десетки други осакатени осакатени, защото успяха да сключат договори почти и едва само за половината от здравните пътеки, по които лекуваха хората през изминалата година. В резултат на завишените изисквания на Касата – тук няма да коментирам доколко законни са тези изисквания, защото твърдя, че те са в пълно пълно противоречие със Закона за здравното осигуряване и след жалбите, подадени от болниците пред административните съдилища – се очаква масовото отменяне на сключените договори, което ще предизвика невъобразим хаос в системата. Ще кажа само, че, след като към 20 януари т.г. около 30 от тези болници приключват своята дейност, се очаква мъчителна смърт и плавен фалит за още десетки други болници, които в резултат на сключването на едва половината договори, по едва половината от клиничните пътеки ще бъдат в една ситуация на постоянно недофинансиране, което ще доведе по естествен начин до тяхната ликвидация. За болниците, които преминат тези две изпитания, предстои следващият кръг на ада, от правителството система за делегирани бюджети в здравеопазването, лимити за болничната помощ, което ще постави болниците пред факта, че някъде към средата на тази година те просто няма да могат да бъдат финансирани, те няма да получават средства да лекуват хората и ще направят така наречените списъци на чакащите, които, ако оцелеят при транспортирането до най-близката голяма болница, могат наистина да бъдат лекувани, надявам се, при едни по-модерни и качествени условия. Моят въпрос към Вас, господин здравен министър, е: Имате ли идея по какъв начин ще компенсирате хората от малките общини, които след 20 януари т.г. вече няма да имат своите провинциални болници? По какъв начин им осигурявате най-необходимите здравни грижи, които до вчера спасяваха тяхното здраве и техния живот?

във връзка с Вашия въпрос, който се превърна в коментар, но аз ще отговоря на въпроса, заявявам следното: Министерството на здравеопазването не закрива болници. Реформите, които правим, въвеждат ясни критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да гарантират качеството на медицинските услуги на пациентите в болничната помощ. Сред тези изисквания, включени в Закона за здравното осигуряване, са наличието на лекари на основен трудов договор, непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ, медицинска апаратура и оборудване, необходими за своевременна диагностика и наблюдение на територията на лечебните заведения, съобразени заведения, съобразени с медицинските стандарти. Всички болници, които отговарят на тях, могат да сключат договори за работа със Здравната каса. По този начин се определят работещите болници, които могат да гарантират качествена медицинската помощ. Останалите лечебни заведения могат да бъдат преструктурирани в диагностично-консултативни центрове, медицински центрове или места за долекуване. ще се осигури реален достъп на пациентите в цялата страна до качествено лечение за болнична помощ. Резултатът от договарянето в момента показва, че броят на договорите по клинични пътеки, които ще сключват лечебните заведения за болнична помощ, който беше динамичен процес, през тази година ще намалее с 14% в сравнение с миналата година. Редукцията е следствие от новите изисквания, които гарантират на пациентите достъпност и качество на медицинската помощ. Най-малка е редукцията на договори при областните и университетските болници, тъй като те са покрили нужните критерии за качество. Намаляването на договорите при останалите лечебни заведения е в резултат на това, че обхватът на дейността им не позволява комплексно обслужване на пациенти и възможности за прием за различни заболявания. Това е предпоставка за рехоспитализация и насочване на болни отново към други болници. По данни на Националната здравноосигурителна каса в момента броят на болниците без нито един договор е 21. две лечебни заведения отговарят на критерии за работа само до три договора по клинични пътеки. Броят на болниците, които могат да сключват от 4 до 20 договора по клинични пътеки, е 107. От друга страна, над 100 договора по клинични пътеки ще имат 56 лечебни заведения, където прогнозно се осъществяват над 56 на сто от хоспитализациите в страната, а областни и лечебни заведения с над 5000 хоспитализации годишно са 107 на брой. Те осъществяват 78 на сто от общия брой хоспитализации. Така пациентите имат достатъчно лечебни заведения, където да получат качествената медицинска помощ, от която наистина се нуждаят. Как се осигуряват здравните услуги на хората? Отново

Тъй като времето не достига, искам да отбележа наличието на извънболнична медицинска помощ като: медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, общопрактикуващи лекари и филиали за спешна медицинска помощ, за тях мога да дам точни, ясни и конкретни цифри. Благодаря Благодаря. За реплика – госпожа Манолова. Уважаеми господин министър, може би Вие имате усещането, че Вие лично не закривате болниците, но политиката, която водите като министър, е да закрива болници и осакатява други, тъй като не им предоставя необходимите финансови средства за тяхното съществуване. Ние, а и никой български гражданин не е срещу преструктурирането на болничната помощ. Това трябва да се прави умно, отговорно и с мисъл за хората, не само за финансовите средства, които ще бъдат спестени, и с идея по какъв начин хората в малките населени места ще получат здравна грижа, по какъв начин ще бъдат лекувани. Бедата е, че Вие нямате абсолютно никаква идея какво ще се случи след като бъдат закрити малките болници. Чухме всякакви ваши авангардни предложения – да бъдат преобразувани в хосписи, в болници за долекуване, да се създават здравни центрове или спешни кабинети, в които даващите дежурства да получават по 100 лв. дневна надница. Това е чудесно, но има една дребна подробност, че тези нови лечебни заведения не са регламентирани по никакъв начин, не е ясно каква ще бъде тяхната правно-организационна форма, още по-малко е ясно по какъв начин ще бъдат финансирани. Тук задавам своя допълнителен въпрос: знае ли господин Дянков за Вашите намерения? По какъв начин ще бъдат осигурени средствата за тези авангардни идеи? За да се прави реформа, човек трябва да има визия и пари. Вие нямате абсолютно никаква визия какво ще се случи в здравеопазването в малките населени места, след като ликвидирате болниците. А по отношение на парите, пари в НЗОК има, от които 800 млн. лв. са оставени от предишното правителство – бели пари за черни дни – ако искате да правите реформа, да ги ползвате, а не в момента да спестявате 2-3% от парите в здравеопазването,

С прилагането на единни критерии за сключване на договори хората няма да останат без лечение, ще получат достъп до медицинска помощ в надеждни болници, за които говорих преди малко. Данните говорят, че повечето пациенти при ясни критерии за хоспитализация не се лекуват в местните болници, а търсят качеството на по-големите лечебни заведения в областния град или в университетските болници. Достъпът до здравни услуги в малките населени места се осигурява чрез спешните центрове и структурите за извънболнична медицинска помощ като общопрактикуващи лекари, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове. В момента до всяка общинска болница се намира филиал на спешна помощ. Общо в страната има 28 центъра за спешна помощ спешна помощ и 197 филиала към тях. Дори лечебното заведение да не може да сключи договор със Здравната каса, филиалът на спешна помощ продължава да съществува и допълнително се укрепва с кадри. За тази цел са предвидени 30 млн. лв. повече. Освен това към филиалите е предвидено изграждането на спешни кабинети, като в тях ще дежурят лекари и специалисти, които да оказват помощ на всеки нуждаещ се гражданин. Към момента в над 13 области са подали заявления над 243 лекари, които искат да дежурят и се включват в осигуряването на денонощни дежурства. Освен тях 128 лекари на щат към центровете за спешна медицинска помощ също са пожелали да се включат в графиците за дежурства. Графиците ще бъдат готови до 1 февруари т.г. По този начин всеки пациент ще има достъп до извънболничната медицинска помощ. Това означава, че няма да му се налага да търси медицинска помощ в друг град, за да си направи изследвания, да се прегледа или да получи спешна медицинска помощ. Всичко това ще правят структурите на извънболничната медицинска помощ, общопрактикуващите лекари, специалисти в ДКЦ и в медицинските центрове и филиали за спешна медицинска помощ. Лечебните заведения ще сключват по-малко договори със Здравната каса през тази година. При разговори с кметове по места и с общински съвети те бяха убедени, че наистина е по-целесъобразно и по-необходимо да бъдат преструктурирани в медицински центрове или ДКЦ-та с налични до 10 легла за краткосрочно пролежаване, където да бъдат уточнявани неясни състояния. Самите препоръки, които даваме на принципалите по места, се приемат добре. Те са убедени, имат достатъчно възможности и време да направят промяна на дейността от болнична в извънболнична помощ. Самите кметове са заинтересовани да не влагат пари в болнични болнични лечебни заведения, които не са ефективни и не биват ползвани. По отношение на парите, за които попитахте знае ли господин Дянков. Да, знае,

Благодаря. Преминаваме към въпрос от народните представители Мая Манолова и Емилия Масларова относно закриване на болницата в Ивайловград.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, колеги! Убедена съм, че на министър Нанев вече му е дотегнало да коментира тези въпроси, чухме го и преди малко. Но, за съжаление, напрежението, притеснението на хората остава. Като представител от Хасковски избирателен район аз съм помолена от жителите на една община в Хасковска област – Ивайловград, една община, която е с над 8000 души население, която се намира на 120 км от областния център, която има близо 900 квадратни километра площ, да поставя въпроса, може би е забранена думата закриване, за лишаване на тези жители на Хасковска община от досегашната им, вярно, че тя не е многопрофилна, специализирана болница за вътрешноклинично лечение. Какво биха правили тези граждани? Не зная дали сте ходили, господин министър, в Ивайловград, но от Харманли до Ивайловград, които са близо 80 км, км, се пътува повече от час и половина. Това е тежък планински участък, това е гранична община. Бих могла да Ви кажа, че болницата, сега е с 20 легла и е изключително прилична. Тя скоро е ремонтирана. В нея досега имаше рентгенолог, имаше пулмолог, имаше интернист, имаше педиатър, ако не се лъжа, имаше и невролог. Зная, че имат и спешен център, в който работят двама фелдшери и една линейка. Разбира се, тези хора са притеснени и това е съвършено основателно. Хубаво е, че се мисли какво да се направи, но защо, преди да се направи това, не беше даден малко по-дълъг период от време, за да може те да се погрижат да покрият част от критериите, а изведнъж се решава, че ще се мине към някакво преструктуриране? Аз си задавам и въпроса: ако в рамките на два или три, или нека да са пет часа, на територията на тази община се случат два или три тежки спешни случаи, какво ще се случи? Още повече, че моята информация е, че до момента никой не е пожелал да се запише да обслужва спешния център. Какво правим с 8-хилядно население? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА съвсем по човешки, с думи прости, а не с терминология, която е много наукообразна, обяснете и кажете какво престои да се направи в Ивайловградска община. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

госпожо председател, уважаема госпожа Масларова, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах преди малко, нашата цел наистина не е да закриваме болници. Целта при преструктурирането е всеки пациент да получи навременна, качествена и адекватна медицинска помощ за болнично лечение – болнична медицинска помощ. Такава медицинска помощ към настоящия момент не може да бъде предложена на пациентите на община Ивайловград от Специализираната болница за лечение на вътрешни болести, където в момента имат сключени договори от двама лекари със специалност по вътрешни болести, един - по рентгенология, един - по детски болести и един - клинична лаборатория, управителят е със специалност „Акушерство и гинекология”. Доказателство за това са и резултатите на лечебното заведение за 2009 г., където общият преминал брой пациенти е под 400. При проведена среща с кмета на Ивайловград веднага след предаването, което беше излъчено по Българската национална телевизия, разговаряхме подробно и ясно, обяснихме какво се случва при тази форма на преструктуриране. Разбрахме се, че техните хора, самият той потвърди, че при наистина тежки състояния, спешни състояния, никога не могат да получат тази помощ, която е необходима в болницата в Ивайловград. Винаги досега хората са били транспортирани. Тези по-малко от 400 пациенти, които са пролежали, обикновено са в състояния, които обикновено са леки и които могат да бъдат лекувани в домашни условия, амбулаторно. Това беше отчетено като неефективно използване на този болничен ресурс. Това не е болница за долекуване, това е болница социален дом. Това е сграда, която наистина е хубава, наистина би могла да помогне, но представата за болница не може да бъде покрита. Затова, отново при разговора, наблегнахме на необходимостта всеки спешно болен да бъде транспортиран. За тази цел,

където потенциалните пациенти биха могли да получат добра болнична помощ, въпреки всичко болницата в Ивайловград е сключила договор по клинична пътека за лечение на бронхопневмония и бронхеолит при лица над 18 г. г. Сами разбирате, кметът го разбра – съществуването на една такава болница с такъв капацитет и за общината, и за гражданите, беше признато, че е неоправдано. И, както казахме, има различни възможности възможности – да бъда засилен медицинският център, съществуващ на територията, за извънболнична медицинска помощ, включително и центровете за спешна медицинска помощ, филиала за спешна помощ, който се намира там,

Уважаеми господин Нанев, искам да Ви кажа, че хората не Ви вярват. И не Ви вярват, защото Вие не отговорихте конкретно за нито една от болниците, които предстои да бъдат закрити, по какъв начин ще бъде запълнена празнината, която създава закриването на болниците, по какъв начин хората, които живеят в тази отдалечена българска община, ще получат най-необходимите им здравни грижи. здравни грижи. С начина, по който започнахте тази реформа, вие поставихте каруцата пред коня. Трябваше първо да бъдат създадени алтернативните форми, чрез които хората ще получават здравна помощ, и едва тогава да пристъпите към закриването на болниците. Защото, независимо от това доколко качествено е давала здравни услуги, болницата в Ивайловград, е спасявала човешки живот. И ще Ви задам конкретния въпрос, например от името на кмета на с. Плевун, което е на 25 км от Ивайловград. Този човек кара хората от неговото село с личния си автомобил във всички спешни ситуации в болницата в Ивайловград, и така е спасил не един и два човешки живота. Къде ще кара сега този човек болните от неговото село, което може да е и от 200 души, но това са български граждани, които според Конституцията имат право на здравни грижи. Не може в своите пледоарии Вие да противопоставяте качеството на достъпността. Най-важното за медицинската помощ е да бъде получена своевременно, да бъде достатъчна и да бъде достъпна. Защото, може ли да бъде качествена една услуга, която не можеш да получиш? Високотехнологичните болници, висококачествените болници, за които всички ние стискаме палци да създадете, имат съвсем друго предназначение. В момента 80% от грижите на българските граждани се дават от обикновените болници в малките населени места. Не е лошо държавата да има общи медицински стандарти, но за отдалечените райони трябва да подпомогне болниците да ги достигнат. Останалото е безотговорно и жестоко отношение към тези българи, които живеят в отдалечените краища краища и села на нашата Родина. Уважаема госпожо Масларова, явно не е възможно да се разбере разликата между болнична и извънболнична помощ. Не е възможно да се разбере какво представлява и трябва да представлява една болница, какво е медицинска помощ, какво е медицинска услуга. Нека да започнем с обучение в тези понятия. Тези примери, които госпожа Манолова даде – за кмета, който возил със собствената си кола пациенти при спешни състояния – те, ако са спешни наистина, при всички случаи оттам нататък са били транспортирани отново на друго място. като спешни състояния могат да получат помощ и в линейката, докато попаднат в лечебно заведение, което може да им окаже адекватна помощ. Кажете ми: какво спешно хирургично състояние би могла да обслужи тази болница? Човешката анатомия, човешката физиология не е само една клинична пътека - разберете. Това искаме да направим - един пациент да се лекува във връзка с всички негови заболявания, във връзка със степента на тежест на заболяването му, във връзка с това да може да получи достатъчно продължителност на престоя си и да бъде обслужен достатъчно компетентно от различни специалисти. нито един случай на спешно хирургично състояние не е било възможно да бъде обслужен в такава болница като в Ивайловград. Никога досега не е имало оплакване. Включително тежки състояния на инфаркт, на инсулт. Социално значимите заболявания също не са лекувани в тази болница. За каква болнична помощ ми говорите в момента? Направете разлика между едното и другото. Направете разлика между това, което хората имат нужда да получат и къде да го получат.

Има медицински център. Там на място, в Ивайловград, заедно с 19 души екип на Спешна медицинска помощ

Въпрос от народния представител Михаил Миков относно реформата в здравеопазването. Моля, господин Миков, задайте въпроса си. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин министър, за да не използвате тези еквилибристики с думите, които видях, че употребявате към преждеговорившите колеги, трябва да е ясно, че отговорността е на държавата (чл. 52, ще си прочетете Конституцията – министър сте, трябва да я знаете). Тя е, която носи отговорност за здравеопазването. На второ място, политиката, която провежда правителството, води до закриването на медицински заведения,

както не го интересува дали собствеността е държавна, частна или общинска. Преди десет години изкуствено собствеността в здравеопазването беше разделена на държавна и общинска – по времето на господин Костов. Ако искате да прехвърлите отговорността на общинските… Аз говорих в община Кула – хората са готови да Ви подарят болницата, за да не се измъквате така витиевато – тази е държавна, тази е общинска. Затова Ви питам много ясно: колко нови филиала? Вие постоянно говорите: закриват се болниците във Видинска област и ще компенсираме със спешна помощ. Хубаво. Освен че сте направили листа на чакащите лекари, които срещу добри хонорари ще дават дежурства, стоят редица други въпроси:

Последната, в Кула, от м. ноември 2009 г. не функционира, защото няма персонал.

на Центъра за спешна медицинска помощ – Видин, разделени в пет филиала – Видин, Белоградчик, Кула, Брегово, Димово. Справката за дейността на филиалите за 2009 г. е както следва: - Филиалът за спешна помощ, Видин – с три екипа, 7989 повиквания; - Белоградчик – с два екипа, 3591 повиквания и 3332 амбулаторни прегледа; - Брегово – с два екипа, 1246 повиквания и 1032 амбулаторни прегледа.

Изпълнени са 1937 повиквания и са извършени 1222 амбулаторни прегледа, като натовареността на мобилния екип на година е бил 2,13 повиквания на екип за 12-часова смяна, а на стационарния – 1,69 амбулаторни прегледа на екип за 12-часова смяна. Постъпилите повиквания за оказване на спешна медицинска помощ за населението на общината през 2009 г. общо са 16 040 при средна натовареност 2,7 повиквания на екип за 12-часова смяна. Извършени са 6961 амбулаторни прегледа. Предвид данните за брой население, инфраструктура, наличие на екипи, които се отзовават при всеки спешен случай своевременно, добре работеща телекомуникационна система на спешния център с възможности за бърза връзка и реагиране при спешни състояния, считаме, че към настоящия момент разкриване на допълнителни филиали за спешна помощ на територията на област Видин не е необходимо. В населените места, където лечебните заведения за болнична помощ ще прекратят дейността си, ресурсите могат да бъдат организирани в Медицински център, който ще използва съществения кадрови и материален ресурс на болничното лечебно заведение, например – включително апаратура за образна диагностика, рентгенов апарат, апаратура за ултразвукова диагностика, клинична лаборатория. Вече има специалисти от гр. Видин, които са заявили участие и са подали молби да работят в Медицинския център към гр. Кула. Тази дейност ще бъде реализирана и с допълнителните спешни кабинети, които сме организирали, за които има подадени заявления от 28 лекари, от които 24 са специално за денонощно обслужване точно в този район, което допълнително да укрепи спешната помощ на място.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, очевидно от това, което разказвате се вижда, че политиката, която правителството залага и Вие прокарвате доста упорито, аз се чудя откъде тази упоритост, Вие разглеждате пациентите като ходещи банкноти, като бройки, като преминали брой пациенти. И сега Вие ме убеждавате, че частниците ще имат сметка да направят медицинско заведение, а държавата няма да направи. Ама отговорността не е на частния бизнес. В тежките демографски райони, ако беше печелившо, частният бизнес отдавна да е направил и болници, да е направил и ДКЦ-та, и всичко останало. Във Видинска област има 24 по областната здравна карта непокрити практики за общопрактикуващи лекари, защото населението е голяма заболеваемостта на пациентите. И това е големият проблем. Сега Вие ми казвате: закрита е една болница. С репресивните критерии, които налагате, много трудно ще издържи и другата болница в Белоградчик. Много ще е тежко. Дано да се запази, но и да се запази това ще бъде в краткосрочен план. И лекарите ще продължат да напускат. Напротив, без грижа на държавата да осигури здравеопазването, да стимулира лекарите да останат там, те ще продължат да напускат и тогава всички ще се стремят към големите градове със семействата си, с децата Ще бягат и държавата ще стои чисто пазарно и по методите на господин Дянков ще изчислява: толкова повиквания, толкова други неща. По същите принципи, понеже няма никаква стопанска сметка, е закрито инфекциозното отделение в гр. Видин. в областната болница във Видин, в цяла област, няма инфекциозно отделение. Сигурно има и други такива, но държавата носи отговорност за това да осигури здравеопазването. И тази мантра, която повтаряте: „Лошо обслужване! Лошо обслужване!” – е, как до Нова година функционираха добри-лоши, а сега с нищо не ги заменяте? Вие казвате, че няма да има нови филиали на спешна помощ там.

Уважаеми господин Миков, доколкото разбирам, Вие искате да създадем болница, в която да няма пациенти. По време на 4-годишното ваше управление тази болница постепенно е приемала пациенти, които тенденциозно са намалявали, дали поради намаление на броя населението, дали поради това, че тя не може да оказва адекватна помощ, тя не е извършвала дейност. Какво искате от нас? Искате да я създадем отново сега ли? Това ли искате да направим? (Реплики от КБ.) Искате отново да направим болница, защото няма да има пациенти, които да търсят помощ там, и защото така политически според Вас е по-добре. Казах Ви: филиалите за спешна помощ са добре организирани и достатъчно на брой. Допълваме със спешен кабинет на място. Допълнително!

Какво повече искате за хора, които ги няма? Тоест, като за брой население това, което е осигурено, е напълно достатъчно. Искате болница в дома на всеки ли да направим? Ама, недейте да говорите такива неща! Ето Ви един проект за областна здравна карта – това, което никога не успяхте да направите, за което говорихте много години наред, е на базата на някои ваши разработки от миналото, които сме използвали. Ето Ви един цял проект на областна здравна карта и да видите какво представлява медицинската помощ от първичната извънболнична, от специализираната, организирана в различни структури, спешната помощ и чак тогава говорете за болници. И тук ги има болниците. Ето, показва се какво трябва да съдържат на база на структура и анализ.

отправен от народния представител Михаил Миков, относно закриване на болнични заведения в област Видин. Моля, господин Миков, имате възможност да зададете въпроса си. Още малко търпение, колеги! МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Разбра се, че нови филиали на спешна помощ в област Видин няма да се разкрият. Вярно е, че министърът... Искал съм бил да се разкрият болници. Нищо не искам аз. Хората искат да имат достъпно здравеопазване и Вашата отговорност, господин министър, и на правителството е не да ми обяснявате разликата между болнична, доболнична и не знам си какво. тези неща си ги обяснявайте като си отидете в Америка на командировка! Там си ги обяснявайте тези неща за това как е устроено здравеопазването. Хората искат от Вас, от държавата, да имат достъп до здравеопазване и понеже искат това, понеже Вие няма да разкриете нови филиали за спешна помощ при условие, че с репресивните критерии на вашата политика и правителство доведохте до закриването на една, а в перспектива – на още една болница в област Видин, защото, пак Ви казвам, с тези репресивни критерии към малките болници вие ще създадете условия за закриване на още, освен първия кръг, който сега правите. След няколко месеца ще има втори, трети кръг фалиращи здравни заведения. И Ви питам: колко нови щатни бройки за лекари, защото листа на чакащите има, но Вие трябва да ги назначите на някакво основание, трябва да има щатове в съществуващите филиали. Разбрахме, че нови не искате да разкривате, но колко нови щатни бройки ще разпределите в тези филиали и колко нови линейки? В момента в тези лоши болници, за които Вие говорите, има линейки.

Колко нови линейки ще предоставите при условие, че създадохте условия да се закрият болничните заведения във Видинска област? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

проблемът не е терминологичен. Проблемът е на разбиране – трябва да се разбере като се каже „медицинска помощ”, „медицинска услуга”, какво точно разбираме. Вече ми е трудно да обяснявам. Трудно ми е, защото като се срещнах с гражданите на Ардино и с кметовете на общините, които са в Кърджалийска област, ама те ме разбраха толкова добре и казаха... Запазихме дейности, които могат да бъдат извършвани, нищо повече.

Конкретният отговор – щатни бройки към филиалите не са необходими, господин Миков, защото заповедта, която е издадена, е да се организира от директора на филиала спешен кабинет, в който да дават дежурства като извънреден труд всички лекари в областта, ако щете и в друга област.

дежурят в такива кабинети. И точно чрез този стимул ги караме, не можем да ги принудим, стимулираме ги да направят тези кабинети. И тези кабинети чрез този стимул ще работят, но не е необходимо да бъдат на щат. Разбирате ли на договори. Лошо ли е това? (Реплики.) Добре. По отношение на линейките – всеки екип за спешна медицинска помощ има минимум по две линейки – това е задължение, няма една линейка. Въпросът е тези екипи да могат наистина … Кадрите не стигат – не линейките. Кадрите не стигат, затова стимулираме лекарите, за да отидат да работят. Ако е необходимо, както на места стана въпрос за щат

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър! Ясна е работата! Репресивни критерии – затваряне на болници, обещания за спешна помощ, нови филиали няма да се разкрият, нови линейки няма да има, ще назначавате лекари по граждански договори, апропо те ще получават повече от работещите в спешната помощ. Тези, които са в списъка на желаещите, ще получават повече от спешната помощ.

Виждам Ви как решавате проблема на три общини с една линейка! Три общини с една линейка, с разбита инфраструктура! Каня да Ви да отидете там, в община Бойница, да се повозите по пътищата, да видите … Там с танкове ще трябва да ги извозвате, с бойна техника. Ясно е, че тая работа няма да стане така и са необходими някакви други мерки. Очевидно мерките са в управляващото мнозинство. То трябва да види какво ще даде на българските граждани като здравеопазване и всякакви еквилибристики – болнична, доболнична, общински, частни и прочее. Отговорността е на правителството. Мисля, че вече и министърът не е достатъчно Не мога да искам повече от него. Благодарен съм, че се старае човекът. Благодаря ви.

И това е подготвено, но е още рано да се каже. И хеликоптери ще има, но не сме готови да го заявим. Ако искате за всеки кмет по един. Моля Ви, прочете това, което Ви дадох, за да можем да се разбираме. Ние имаме, както се казва, разлика в терминологичния интерфейс.

поставен от народните представители Димитър Чукарски и Цветан Цветанов относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Заповядайте, господин Цветанов, да развиете въпроса. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин министър на земеделието, ръководеното от Вас министерство е призвано да осъществява държавната политика в областта на земеделието и храните. За осъществяване на тази своя функция със Закона за държавния бюджет бяха предвидени необходимите средства съгласно правителствената програма на ГЕРБ. Правилното изразходване на тези средства зависи от Вас като принципал на ведомството. Даваме си сметка, че предвидените средства не са достатъчни за обезпечаване на нормалното функциониране на отрасъла, но правителството така и не определи приоритетния отрасъл в началото на мандата и обществото не може да си направи изводите какви са вашите приоритети. В този смисъл заделените средства могат само частично да обезпечат необходимите функции на земеделския бранш, предимно по Вашата еднолична преценка. Принципите на функциониране на демократичната държава изискват правилното и прозрачно управление на публичните средства. Чрез приетите закони, законодателят е предвидил редица процедурни правила, които да осигурят и да гарантират, че държавните чиновници ще се разпореждат с бюджетните средства по начин, който гарантира обществения интерес. Последните години ръководеното от Вас ведомство нееднократно е било обект на публични критики и атаки по повод начина, по който са били управлявани бюджетните средства и провеждани обществените поръчки. Разполагаме с документи, доказващи, че с действията си неспособствате за преустановяване на тази порочна практика, а напротив, че издадени от Вас заповеди са против разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Въз основа на изложеното, уважаеми господин министър, питаме следното: какви мерки сте предприели с оглед спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки при провеждане на процедурите? Издавали ли сте заповеди, с които да определяте начина на провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки в рамките на министерството и подведомствените му структури?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

От съществуващата дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки”, бе отделена като самостоятелна единица дирекция „Обществени поръчки”, с оглед оптимизиране на работата и предотвратяване възникването на конфликт на интереси. По този начин управлението на капиталовите разходи и възлагането на изпълнението им се съсредоточи в рамките на едно звено с общ директор. В момента дейността на Дирекция „Обществени поръчки” е концентрирана единствено в изготвяне на документация и възлагане на поръчки, което повишава ефективността на упражнявания контрол и намалява оперативния риск от умишлени и неумишлени грешки. След като поех ръководството на министерството, бе направен анализ на всички стартирали процедури за възлагане на обществени поръчки и всички поръчки в процес на подготовка. С оглед оптимизиране разходването на личния финансов ресурс, преразгледахме необходимостта от конкретни инвестиции в рамките на бюджетната 2009 г. и и като резултат бяха прекратени 17 вече стартирали процедури и бе преустановено изготвянето на 12 документации. На базата на новия Устройствен правилник на министерството и с оглед подобряване на ефективността на дейността в областта на възлагането на обществените поръчки и спазване на законовите разпоредби, сформирах работна група, която да изготви предложения за нови вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки. Към настоящия момент предложението е изготвено и предстои неговата оценка и съгласуване. Предвидените в Закона за обществени поръчки срокове за даване на отговори, становища, възстановяване на банкови гаранции и прочее са изключително кратки и поради това се работи върху оптимизиране на документооборота в министерството с цел спазване на тези срокове. Например, предвижда се кореспонденцията в областта на обществените поръчки, постъпваща с общ адресат в министерството, директно да се адресира до компетентната дирекция „Обществени поръчки”. Като част от системата за финансов контрол при разходване на бюджетни средства чрез обществени поръчки издадох заповед за предварително съгласуване на документацията за възлагане на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните с Дирекция „Правно-нормативни дейности” и Дирекция „Обществени поръчки”. За постигане на по-голяма прозрачност в комисиите за избор на изпълнител по поръчките към второстепенните разпоредители, участват представители на министерството в лицето на служители от двете цитирани дирекции. Относно въпроса Ви дали съм издавал заповеди, с които да определям начина на провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, бих искал да поясня, че във всяка заповед за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка, определям и начина на провеждането й в съответствие с реда по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки. Ако разполагате с актове, касаещи обществени поръчки, които смятате, че са неправомерни, бих желал да ги получа, за да се консултирам с Комисията за защита на конкуренцията и, ако се намери основание, те биха могли да бъдат отменени по съответния законоустановен ред. Благодаря ви за вниманието.

Това, което чухме в отговор на нашето питане, наистина произтича от документ, с който ние разполагаме и който е издаден и подписан от господин министър д-р

Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните и компетентните служители от администрацията на Министерството на земеделието и храните да съгласуват всички подготвени технически задания и процедури по Закона за обществените поръчки, включително и възлаганията, които са под праговете за провеждане на открити процедури в областта на застраховане на имущество и персонал – не с дирекциите, за които каза господин министърът, а със застрахователния брокер, с когото министерството е в договорни отношения. 2. Застрахователният брокер или негов представител да участва в Комисията за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки. поръчки. 3. При изпълнението на задълженията на застрахователния брокер да се оказва пълно съдействие и да се осигури достъп до необходимата му за дейността документация. 4. Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните да установят контакт със застрахователния брокер на следния адрес ...” – тук са дадени адресите и телефоните. И накрая пише: „Контролът на изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично”. Настоящата заповед ...” и т.н. Това е документът, с който разполагаме, господин Найденов. Аз ще Ви го предоставя. Смятам, че това е една проява най-малкото на незачитане на духа на закона (вкарването на частна фирма, с която да се съгласуват обществените поръчки, процедури, условията, които да залегнат) и не смятам, че такава заповед води до

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Чукарски! Тази заповед е предизвикана от анализа, който направихме в края на бюджетната 2009 г. във връзка с разходите, които са правени години назад за застраховане на имущество и дейности в областта на Министерството на земеделието и храните. Това, което констатирахме, е обект на доклад на Инспектората на Министерството на земеделието и храните. Това наложи ние да се обърнем към застрахователен брокер, който, разбира се, е регистриран – да може всъщност да се сложи някакъв ред по отношение на застраховките

Ако желаете, мога да Ви покажа констатациите, които направихме, а те наистина са доста тревожни. Правени са застраховки на многократно, многократно, повтарям, завишени цени от застрахователните премии, които са били така общоизвестни.

ние започнахме с това, че има практика на изопачаване, ако мога така да кажа, или на нарушаване на Закона за обществените поръчки в рамките на вашето ведомство. Въпросът тук беше конкретно за тази заповед. Вие не ни дадохте отговор ще я отмените ли, защото е недопустимо да се включва частна фирма, независимо с какви съображения в изготвянето на процедурите и правилата за провеждане на дейности дейности по възлагане съгласно Закона за обществените поръчки. Така че няма как да сме доволни, защото Вие не казахте дали ще отмените тази заповед или не. Уважаема госпожо председател, мога ли да направя процедурно предложение?

изказванията: така както на таблата се показва времето и всеки в залата вижда кой с какво време разполага, изказващият се да може да разбере кога му изтича времето, а не когато натиснете копчето. Когато човек се изказва, не може да следи докъде е стигнал с времето си. Молбата ми е да има едно табло

към въпроса, поставен от народния представител Михаил Михайлов относно изпълнението на Мярка 121 – „Модернизация на земеделските стопанства” и Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Уважаеми господин министър, Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. стартира през 2008 г. със закъснение от близо една година и половина. Поетапно започна и приемът на заявления за подпомагане, включително и по мерките от ОС-1, в които са предвидени инвестиции, пряко касаещи развитието на земеделието и хранително-вкусовата ни промишленост. От публикуваната на интернет страницата на ДФ „Земеделие” информация може да се види, че към настоящия момент има неразгледани заявления, както следва: - по Мярка 121 – 989 бр. с обща стойност на инвестиционните разходи 588 млн. 323 хил. 791 лв.; - по Мярка 123 – 138 бр. с обща стойност на инвестиционните разходи 357 млн. 518 хил. 244 лв. Това са инвестиционни разходи, пряко насочени в производството и преработката на земеделска продукция, и са свързани с разкриване на нови работни места, с извършване на строително-монтажни дейности, доставки и услуги основно от български фирми. В тази връзка са и следните въпроси към Вас: 1. Колко на брой са проектите към настоящия момент по отделните мерки от Програмата за развитие на селските райони, при които не е получено одобрение или отказ за финансиране в нормативно определения срок от три месеца след подаване на заявление за кандидатстване? 2. По кои мерки има най-голямо забавяне при разглеждане на заявленията и какви са конкретните срокове за наваксване на това забавяне? 3. Кой носи административната отговорност за неизпълнението на нормативно определения срок от три месеца за разглеждане на заявленията съгласно разпоредбите на отделните наредби, регламентиращи прилагането на всяка отделна мярка? Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! При стартиране на Програмата за развитие на селските райони, за да се отговори на големите обществени очаквания и нагласи, бяха отворени за прием последователно почти всички мерки. Това доведе до изключително голяма активност от страна на потенциалните бенефициенти по отделните мерки на програмата, като от 17 април 2008 г. до момента са подадени почти 11 хиляди заявления за подпомагане. В същото време при стартиране на кампанията назначените на работа служители в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие”, които са работили по Програмата за развитие на селските райони, са били не повече от 15, като броят им е растял и към момента те наброяват 78 експерта. Липсата на административен капацитет и големият брой подадени заявления за подпомагане, заедно със засилените административни проверки, които се прилагат към всички, са предизвикали известно забавяне по отношение на сроковете, заложени в нормативната база, касаеща прилагането на мерките по програмата. Към момента изпълнението на програмата по популярните мерки е следното. Особен интерес се наблюдаваше към Мярка 112, а именно „Създаване на стопанства на млади фермери”. Там бяха подадени 5433 заявления, които въпреки сериозните проверки и многобройните казуси, които ги съпътстваха, бяха обработени напълно до края на 2009 г. Друга мярка, която представлява интерес за земеделските производители, с максимална сума на допустимите инвестиции от 1,5 млн. евро за проект, е Мярка 121, а именно „Модернизация на земеделските стопанства”. По нея са подадени голям брой заявления. До момента те са 2618, които бяха обработени в по-голямата си част, и неоторизираните до момента са 401. По Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са подадени 747 заявления за подпомагане, които в момента се обработват и в близките месеци ще бъдат извършени административните проверки на етап договориране. Първите заявления по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти” са подадени през м. ноември 2008 г., но към момента няма одобрени преки проекти поради факта, че се създават механизми с европейските ни партньори за предотвратяване на злоупотреби със средства по тази мярка, които могат да бъдат значителни от гледна точка на възможността да се одобрят инвестиционни разходи до 4 млн. евро за всеки бенефициент. Обработката на проекти по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” е започнала, докато по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” проектите ще бъдат разглеждани в следващите месеци. Общо забавените проекти по двете мерки са 825. От мерките, касаещи изграждането и възстановяването на инфраструктурата на общините – 321 и 322, са одобрени съответно 72 и 144 проекта. Към момента проектите, които се разглеждат над 3 месеца, са 496. Отново искам да подчертая, че забавянето на разглеждането на проектите не е умишлено и независимо от срока на обработка служителите на Разплащателната агенция са длъжни да извършват всички необходими административни проверки по всяко заявление за подпомагане,

Това, което изнесохте като данни, потвърждава

Вие дадохте малко по-добра цифрата – 485 ли, колко казахте, но въпреки това това са 20%, за които отдавна, отдавна е минал този 3-месечен срок, на което трябва да има някакъв отговор.

този административен капацитет Вие като министър ще можете ли да го създадете, за да може този двигател да заработи и парите, на които така или иначе разчитаме в земеделието, да дойдат и да бъдат усвоени? Заповядайте за дуплика. Тъй като беше ограничено времето ми в първата част на отговора, Вие визирате 3-месечния срок по чл. 31 от Наредба № 8 от 2008 г. В същата не е предвидена административно-наказателна отговорност при неспазване на този срок. Дори напротив, в посочения член от наредбата са визирани редица хипотези, при които срокът на обработка на проектите може да бъде удължен с цел адекватното извършване на необходимите административни проверки. Реалните причини за удължаване на срока за разглеждане на някои от подадените проекти са в липсата както на административен капацитет, което всъщност констатирахте и Вие, така и в големия брой на подадените заявления за подпомагане, които към момента са около 11 000. 000. Поемайки министерството и правейки анализ на ситуацията,